Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici, sve vas najljepše pozdravljam. Danas imamo dva seta zakona, prvi je onaj koji se tiče porezne reforme, drugi je onaj koji se tiče kaznenog zakona, Zakona o kaznenom postupku pa ću predložiti odmah na početku objedinjenu raspravu sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo i Odbora za financije i državni proračun.

Jesmo li suglasni da se rasprava o ovih 9 zakona provede objedinjeno? Hvala vam. pa onda prelazimo na

objedinjeno? Hvala vam. pa onda prelazimo na prvi set zakona, kao što sam spomenuo radi se o 9 zakona. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora.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 obrazloži navedene prijedloge zakona. Izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Kao što je prije nekoliko dana bila rasprava konstruktivna, dobra, argumentirana u mnogo čemu sada ju i nastavljamo u okviru drugog čitanja sa prijedlogom konačnih zakona, poreznih zakona, njih ukupno 9 kao što ste čuli u okviru 4. kruga porezne reforme. Evo samo kao uvod i meni u izlaganje, a i na neki način raspravu i vaše replike odnosno poslije rasprave u okviru klubova i pojedinačno. Dakle, cijeli ovaj set zakona kao što je bila praksa i proteklih godina prošao je svoju proceduru formalnu u smislu toga da je 26. srpnja 2019. na stranicama Ministarstva financija objavljene prezentacija, tada je održana jedna tiskovna konferencija kada su prezentirane osnovne smjernice i ideje ovoga novoga 4. vala poreznih izmjena. Nakon toga je napravljeno i savjetovanje o obrascima prethodne procjene za paket zakona, a od 30. kolovoza nakon što je napravljeno suglašavanje između ministarstava od 17. rujna do 16. listopada bilo je i javno savjetovanje. Na javnom savjetovanju ukupno je zaprimljeno 382 komentara, najveći dio ili velika većina njih na dio poreza na dohodak i dio poreza na dodanu vrijednost te jedan dio koji se tiče Općeg poreznog zakona, objasnit ću elaborirat ću naravno vrlo detaljno svaki od tih segmenata. Što se tiče pojedinih zakona, dakle krenut ću od Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Najvažnija izmjena u odnosu na postojeće zakonodavstvo je zadržavanje opće stope poreza na dodanu vrijednost od 25%. tu je ukupni efekt te mjere kada se uzmu u obzir i neke druge mjere koje su nastale u međuvremenu u smislu proširivanja snižene stope od 13% na neke druge proizvode kao i stope od 5%, ali efekt je negdje oko milijardu i 800 milijuna kuna. Ovim konačnim prijedlogom kao što je bilo i u prvom čitanju proširuje se obuhvat primjene stope od 13% na pripremu i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata. Elaborirao sam, pojasnio sam i u prvom čitanju pa ću i ovaj puta reći, dakle sa ovom specifikacijom i preciziranjem pripremanja i usluživanja i svega onoga što piše u samom zakonu, zapravo možemo pojednostaviti dakle nema više razlikovnosti u odnosu na to da li ste došli u neki ugostiteljski objekt konzumirali tamo ili recimo uzeli hranu i iznijeli. Catering isto tako, dostava dakle sve na neki način horizontalnim pristupom izjednačeno da ne moramo imati određene vrste problema kao što je možda nekada bilo kada nije bila jasno povučena ta granica, iako moramo biti uvijek svjesni kada god zadiremo i ulazimo u sniženu stopu poreza na dodanu vrijednost uvijek postoji još jedan dodatni izazov za porezna tijela, poreznu administraciju, ali i porezne obveznike razgraničenje između onoga što je i što nije. Također obzirom i na promjene u porezu na dobit koje ću elaborirati i onda u porezu na dodanu vrijednost se također taj prag od 7,5 milijuna kuna pomoče vezano za to da se obračunavanje PDV-a odnosno utvrđivanje PDV-a kao mogućnost radi po naplaćenim realizacijama odnosno naplaćenim naknadama. Također ima i određenog dijela koji se tiče usklađivanja sa direktivama EU koje su kao i u mnogim drugim segmentima pa tako i u poreznom dinamične i vrlo često se mijenjaju. Što se tiče porezan na dobit, uvodi se novi prag godišnji prihod od 7,5 milijuna kuna ne više 3 miliona kuna, dakle na taj način mi dolazimo u situaciju prema našim kalkulacijama i bazama podataka kojima raspolažemo u Poreznoj upravi, 93% poduzetnika u RH će plaćati stopu poreza na dobit od 12%. Do sada je sa onom mjerom iz prvog kruga i prvog vala poreznog rasterećenja i porezne reforme to bilo 85%. Dakle, možemo reći 9 od 10 poduzetnika s tim da naravno moramo biti svjesni činjenice da ovih preostalih 7 ipak u ukupnom volumenu poreza na dobit i najviše sudjeluje, a tu su između ostalog financijske institucije, tu su telekomi, tu su INE, HEP-ovi i slične velike hrvatske kompanije. Također, što se tiče administrativnog rasterećenja fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, dakle obrtnici, radi se ova uskladba, znate i sami da smo uveli tu mogućnost da oni i to je ja bih rekao jedna mjera koja je dobro prihvaćena među ovoga tim obveznicima poreza na dobit, da mogu optirati između načina obračuna poreza na dobit, između obračunskog načela i novčanog načela. U prijevodu to znači ako recimo neki mali obveznik poreza na dobit isporučio robu, ali nije naplatio ovoga fakture i račune koje je izdao, u isto vrijeme mu se stvara obveza između ostalog, evo malo prije sam rekao kod poreza na dodanu vrijednost ovdje govorimo o porezu na dobit i sada mu dajemo mogućnost, ta je mogućnost već dana i prije zapravo da može optirati i da se njegov obračun poreza na dobit radi isključivo po novčanom načelu. Određeni broj poduzetnika je to već i krenuo primjenjivati, je li to brojka u odnosu na nekakva naša očekivanja veća ili manja, to je ja bih rekao pitanje jer što se tiče brojke stanja na 31.10., 1.183 obveznika poreza na dobit se odlučilo za ovakav način obračuna. Dakle, to ja bi rekao ne bi trebalo karakterizirati ni dobra, ni loša brojka ili vijest. Dakle, opet ponavljam to je kao mogućnost dana, a ja ovdje samo iznosim brojku kao činjenicu koliko je do sada poduzetnika to učinilo, odnosno obveznika poreza na dobit, a ako ih vidimo da je 1.183 to znači da je ipak ta mjera odnosno pala na plodno tlo upravo kod ovih samih poduzetnika. Što se tiče poreza na dohodak, tu ima nešto više izmjena i te izmjene su, krenut ću od one prve koja je možda i u ovom javnom savjetovanju imala u prvom mahu, u prvom koraku i najviše odjeka i najviše komentara. Ja mislim da smo i kroz nekakva javna, javne prezentacije, a i kroz saborsku raspravu dodatno pojasnili tu mjeru, što je dobro, pa onda i između ostaloga i na neki način ju približili upravo onima kojima trebamo. Ne samo mladima na koje se odnosi, nego i svim poreznim obveznicima da razumijemo na neki način svrhu i namjeru ove mjere za koju sam već i rekao nekoliko puta da isključivo i čisto usko gledano iz porezne perspektive nije savršena mjera, međutim u isto vrijeme ona ima svoju jasnu poruku i s jedne strane gospodarsku, socijalnu, ali prije svega demografsku. Dakle, za mlade do 25 godina starosti porezna obveza se umanjuje za 100%, a za mlade između 26 i 30 godina starosti za 50%. S tim da smo vrlo jasno precizirali, dakle ne veže se uz datum rođenja nego uz godinu rođenja, što u prijevodu kaže da kada gledamo recimo iduću godinu pod pretpostavkom da ćemo nakon današnje rasprave i rasprave o amandmanima izglasati ovaj zakon koji bi trebao stupiti na snagu 1.1. iduće godine, dakle svi oni koji su rođeni 1995. i kasnije spadaju u ovu prvu kategoriju, svi rođeni 1990. do '94. godine spadaju u ovu drugu kategoriju. I tako se godinu za godinu taj prosjek naravno odnosno ta godišta pomjeraju za jednu godinu, logično ovoga kako je, ali opet ponavljam važno je da je vezano uz godište, a ne uz datum. Također, predlaže se povećanje osnovnog osobnog odbitka sa 3.800 na 4.000 čime se na neki način zaokružuje put koji je započet još u prvom krugu poreznih izmjena kada smo prvom mjerom išli izjednačavati 4 različite kategorije poreznih obveznika, ali zapravo od onih 2.600 koliko je originalno bio za većinu poreznih obveznika sada zapravo sve skupa je to 4.000 u smislu osnovnog osobnog odbitka. tu bi također isto napomenuo jednu važnu stvar, a ona se tiče neoporezivih primitaka. Vi znate dobro da Vlada RH sukladno zakonodavstvu odnosno konkretnije ministar financija sukladno Zakonu o porezu na dohodak ima u ingerenciji Pravilnik o porezu na dohodak. Taj Pravilnik o porezu na dohodak definira između ostalog stvari i visine odnosno vrste neoporezivih primitaka koje se prema zakonu smatraju neoporezivim primicima, dakle ne podliježu oporezivanju. Prošle godine smo prvi puta krenuli u proširenje tog obuhvata sa povećanjem odnosno uvođenjem, ali i povećanjem ukupnog iznosa, dakle dodatnih 5.000 kuna nešto što smo nazvali za uspješnost na poslu, bonuse ili kako god to nazvali, uglavnom da se omogući poduzetnicima i poslodavcima da nagrade svoje zaposlenike na način na koji će oni to već nazvati, ali da to bude naravno ovoga ja bih rekao zahvaćeno u što širem krugu i obuhvatu. Podatak kaže da 1.200, milijardu 255 miliona kuna za 473.869 zaposlenika je isplaćeno samo u mjesecu prosincu prošle godine kada je ta mjera stupila na snagu. Nakon toga 1.9. ove godine dodatna izmjena pravilnika gdje uz te dvije postojeće mjere koje su već postojale u sustavu se uvode neke nove, a to je dodatno proširenje obuhvata neoporezivih primitaka za prehranu i smještaj, s tim da smo radili određenu razliku između toga da li se isplaćuje paušalno 5.000 bez ikakvih dokaza u smislu da se nešto mora podastrijeti bilo poduzetniku poslodavcu, bilo poreznoj upravi odnosno uz vjerodostojnu dokumentaciju za prehranu do 12.000 kuna godišnje, a za smještaj obzirom da naravno postoje različite cijene smještaja od grada do grada naravno pod nekakvim drugim kondicijama. Također, proširilo se mogućnost da se ukoliko poduzetnik ili poslodavac isplaćuje ili plaća vrtić za dijete svog zaposlenika da taj također, trošak u smislu podmirivanja mjesečne cijene, recimo tako, vrtića može se i tretira se kao neoporezivi primitak. Ovim zakonskim prijedlogom, konačnim prijedlogom se i dodatno otvara mogućnost da se još jedanput proširi ono što smo već najavili, a to je da se dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje, kojeg također, određeni broj poduzetnika i poslodavaca plaća svojim zaposlenicima, također tretira kao neoporezivi primitak, ali prvo moramo promijenit zakon jer je ta specifična odredba dio zakonske regulative, da bismo onda pravilnikom to mijenjali, međutim, ima još jedna stvar, a to je što se tiče nagrada i naknada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja do propisanog iznosa, kao i za vrijeme njihovog dualnog obrazovanja do propisanog iznosa. S tim da paralelno sa ovom mjerom ima još jedna mjera jer tu sada ako ćemo iščitati i zaokruženu priču u smislu porezna na dohodak, kao što smo u nekim prijašnjim valovima nagrađivali i vrednovali izvrsnost u smislu tretmana stipendija, sada se, između ostaloga izjednačuje i tretman truda, zalaganja i rada u konkretnom slučaju. Međutim, ono što je najvažnije za roditelje kao, ako imaju naravno djecu kao svoje uzdržavane članove, kao što je bio slučaj sa stipendijama, tako i ovdje, ovi nagrade i naknade za praktično naukovanje i dualno obrazovanje i sl. neće ulaziti u onaj cenzus, dakle neće doći do situacije da roditelj gubi poreznu olakšicu zato što mu je dijete izvrsno ili marljivo pa paralelno sa svojim učenjem i radi i onda ako prijeđe određeni prag da ga gubi kao poreznu olakšicu. Dakle to na ovaj način sprječavamo odnosno izjednačujemo i to je, ja bih rekao nešto što također treba gledati u kontekstu, ja bih rekao i obiteljske politike. Ono što je važno također, reći je i mjera koja je bila tema rasprave saborske, pamtim još i 2016. g. Stvorili su se uvjeti i preduvjeti da se izmijeni i pripadnost poreza na dohodak, odnosno jednog njegovog specifičnog segmenta, to je dohodak od iznajmljivanja, prihvatnih iznajmljivača paušalista. Dakle ta mjera se sada jasnije precizira isto kao i obilježja nesamostalnog rada. Tema koja je također u onoj javnoj raspravi imala značajan broj komentara gdje su iz specifičnih segmenata i sektora hrvatskog gospodarstva dolazili jasni apeli da se specifičnije propiše što je to nesamostalni rad kako bi se jasnije mogla naći granica i razlika između onoga što netko smatra nesamostalnim radom, odnosno recimo, paušalnim obrtom i sličnim ili nekim drugim oblicima gdje dolazi, ja bih rekao, do određenog razlika u tretmanu, a onda normalno ima svoje reperkusije na porezne učinke, što nekim poduzetnicima koji ne žele u takav način ulaziti, stvara pritisak nelojalne konkurencije. Ovdje se to ispravlja. To se tiče Općeg poreznog zakona upravo za ovu mjeru koju sam sada naveo, detaljnije se propisuje, ne samo u porezu na dohodak nego konkretno u porezu, odnosno Općem poreznom zakonu, još će svi ti kriteriji biti jasno definirani u podzakonskim aktima koji će uslijediti, ali u svakom slučaju, načelo suština iznad forme je nešto što je i na tragu europske prakse i ja bih rekao prakse koja se vidi i među zemljama OECD-a na način da se na jedan adekvatan način definiraju određene stvari u poreznom zakonodavstvu i da se umanjuje mogućnost porezna evazije, agresivnog poreznog planiranja i svega onoga što smo i mi uočili, ali i brojne druge zemlje u okviru svojih zakonodavstava poreznih. Što se tiče fiskalizacije, od 1. siječnja 2021. uvodi se fiskalizacija automata, u ovom konkretnom izmjenama i uvodi se tzv. QR kod. Ta je mjera nešto što je, ja bih rekao standardni ili normalni slijed uslijed velikog projekta i procesa koji je u Hrvatskoj zaživio, ali naravno na tragu i svih onih iskustava koje imamo iz godine u godinu i koje porezna tijela prate, a u konačnici i jesu nešto što iziskuje pažnju i aktivnosti kako bi se, opet ponavljam, poglavito u onom dijelu možebitnih elemenata ili vidova porezne evazije djelovalo i smanjilo to na najmanju moguću mjeru. Što se tiče posebnog poreza na motorna vozila, tu imamo izmjenu koja kaže da su, znači izmjena odredbe kojom su propisana oslobođenja od plaćanja upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila. Podsjetiti ću vas da je ta mjera bila u prethodnim krugovima i da je ta mjera također, bila dosta dobro prihvaćena u, među poreznim obveznicima i građanima jer je značila 50%-tno u prosjeku smanjivanje do tada davanja na prijenos rabljenih motornih vozila, međutim, u isto vrijeme, obzirom da norma nije bila u potpunosti dobro definirana, vidjeli smo određene pojavne oblike izbjegavanja plaćanja upravne pristojbe prijenosom između povezanih osoba. sada, ovim preciziranjem taj ćemo dio umanjiti, odnosno mogu reći čak i minimizirati, odnosno eliminirati. Također, što se tiče administrativne suradnje na području porezna, najvećim dijelom ili gotovo u potpunosti govorimo o usklađenju sa zakonodavstvom EU. trošarinskom sustavu kao što je bila praksa u prijašnjim krugovima na, ja bih rekao, princip povrata mogućnosti povrata dijela trošarine do minimalno pripisane za cestovni prijevoz bilo roba, bilo putnika, sada se to isto čini i za željeznički prijenos, s tim da imamo i za dizelski dio, to je i po istom principu kao i za cestovni, međutim, priče električne energije u željezničkom prometu roba i usluga, tu se u potpunosti oslobađa od plaćanja trošarine, tu se uključuje između ostalog i tramvajski prijenos. Također, u posebnom porezu na bezalkoholna pića i kavu, predlaže se promjena u načinu oporezivanja bezalkoholnih pića, dakle, posebni porez na bezalkoholna pića je 25 godina, ja mislim već star, od 94. g. način obračuna i iznos se nije mijenjao, to je fiksnih 40 kuna na 100 litara bezalkoholnog pića. Dakle prijedlog je da se ne samo ovaj fiksni dio, o brojkama ćemo razgovarati kasnije, ne samo ovaj fiksni dio u zakonodavstvu odnosno u poreznom tretmanu stavi, nego i jedan varijabilni dio koji će ovisiti o sadržaju šećera, teta urina i metilksanina za energetska pića koja stoje u tom sastavu. Mi smo u proteklih nekoliko dana vodili nekoliko rundi razgovora sa predstavnicima proizvođača bezalkoholnih pića, dakle ovim zakonskim prijedlogom se definira okvir, način i princip oporezivanja, nakon što zakon stupi na snagu, podzakonskim aktom, uredbom Vlade, kao što je slučaj i današnje prakse, recimo u segmentu oporezivanja duhana i duhanskih prerađevina, Vlada svojim odlukama propisuje iznose, sad u ovom konkretnom slučaju, fiksnog odnosno varijabilnog dijela kao i ovih razreda. Dakle ponavljam, imamo otvorenu i dalje komunikaciju sa predstavnicima proizvođača bezalkoholnih pića, što inozemnih, što domaćih i naravno uzimamo u obzir i njihove argumente jer ne možemo zanemariti činjenicu i našeg okruženja kao i kod duhana i duhanskih prerađevina tržište je najdulja fizička granica sa zemljama nečlanicama EU, kao i neki drugi elementi koje uzimamo unutra, međutim u isto vrijeme smatramo da na ovaj način dajemo jednu dodatni iskorak u smislu modernizacije načina oporezivanja ovog specifičnog dijela, ali isto tako obzirom da su uključene i kolege iz HZJZ-a odnosno Ministarstva zdravstva, imaju određenih širih elemenata i konteksta od same porezne priče. Što se tiče izmjena u odnosu na prvo čitanje, dakle sada bih samo kratko ovoga sažeo jel ponavljam još jedanput bila je u određenim segmentima vrlo kvalitetna i argumentirana rasprava, međutim u odnosu na prvo čitanje uz nomotehničke izmjene pojedinih odbora i vaših prijedloga, imamo nekoliko promjena u pojedinim segmentima, tako kod recimo poreza na dodanu vrijednost propisuje se i primjena snižene stope od 13% i na fonograme, dakle prava fonograma. Što se tiče poreza na dobit, propisuje se da se isplata poreza po odbitku primjenjuje ne samo kada je isplatitelj tuzemna osoba, nego i inozemna osoba. Jedan od primjera je sve veći i veći broj recimo inozemnih produkcija koje dolaze u RH snimati različite vrste ovoga u segmentu kreativnih industrija, različite vrste recimo evo filmova ili serija ili tako dalje, dakle da imamo jedan stimulativni način da i RH bude još dodatno konkurentnija u privlačenju takvih vrsta aktivnosti jel u konačnici znamo da nije samo izravni efekt za određeni segment kreativnih industrija nego ima i nekakav širi neizravni efekt i na samu potrošnju, porezne prihode i općenito na gospodarstvo. Što se tiče poreza na dohodak, uz već spomenutu ovu pripadnost koju sam ovoga objasnio, precizira se i pripadnost i prireza kod plaćanja paušalnog oporezivanja iznajmljivača, kao i nekakve ostale manje promjene, te također kod OPZ-a ugrađuje se načelo dobrovoljnosti ispunjenja porezne obveze kod INO primitaka za koje porezno tijelo saznaje s vremenskim odmakom i to su, ja bi rekao, realne situacije s kojima smo upoznati gdje na ovaj način potičemo porezne obveznike koji su imali ostvarenje i ostvaruju određene vrste INO primitaka da naravno prijave to. Porezna uprava daje jednu, ja bih rekao ili porezna tijela daju jednu dodatnu ruku suradnje na način da ih se stimulira na ovo i da se u nekakvom eventualnom kašnjenju, u smislu nekakvog vremenskog odmaka, neće zaračunavati kamate, međutim u svakom slučaju naravno ideja je da se potakne takvu vrstu prijavljivanja, međutim u isto vrijeme porezna uprava će nastaviti sa svojim dodatnim i kontrolama i svim aktivnostima koje i ovako i onako radi. Kada se ovo sve skupa i još samo jedna pardon prije nego što sumiram, jako važna stvar koja mi je, koju sam zaboravio napomenuti kod neoporezivih primitaka. Važna stvar je sukladno i brojnim konferencijama, okruglim stolovima i slično što smo uvodili tijekom i nakon javnog savjetovanja, dakle i na, na neki način sugestiju, čini mi se, i nekoliko i vas kao saborskih zastupnika, ali i poglavito poduzetnika i udruge računovođa, kroz sustav e-porezna koju možda, evo to je možda i moja malo greška, ne malo, nego greška, kako ju ne spominjem dovoljno, dovoljno, u dovoljnoj mjeri i količini, jako velik iskorak kroz sva ova 4 kruga poreznog rasterećenja i porezne reforme smo stavili između ostalog i naglasak na olakšavanje tog administriranja i taj sustav e-porezne koji prodire sve više i više u sustav i olakšava i želimo da olakša još dodatno poreznim obveznicima i tu komunikaciju, najupečatljiviji i najbolje znani je onaj dio koji se tiče prijavljivanja poreza na dohodak i znate i sami da je to sada više nije dvostrano nego u jednostrano sa porezne, sa poreznih tijela, dakle porezna uprava šalje već taj obračun poreza na dohodak, porezni obveznik ima mogućnost komentiranja ako je nešto negdje krivo obračunato i nakon toga ide isplata tih povrata, čitav niz slanja obrazaca, komunikacije i slično se dodatno proširila kroz sustav e-porezne u kontekstu neoporezivih primitaka i tih limita na neoporezive primitke kolko se nešto koristi i kolko se koristi kada dolazi do promjene poslodavca, dakle zaposlenik unutar jedne godine seli od jednog do drugog poslodavca da sada ne bi svaki puta morao potpisivat tu izjavu kolko je iskoristio neoporezivog primitka ove ili one vrste, dakle poslodavac na upit i identifikaciju kroz sustav e-porezne dobiva na uvid sve informacije koje su mu potrebne, naravno štiteći sve ostale institute povjerljivosti itd. da ne bi bilo nekakvih nekakvih zloupotreba, ali u svakom slučaju olakšava se velika papirologija, imali smo nekoliko primjera gdje govorimo, gdje nam poslodavci dođu, zapošljava recimo nekoliko stotina sezonskih radnika u svom obuhvatu, za svakog od njih, znači to bi bilo posebni obrazac, potpis, arhiviranje, administriranje itd. itd., dakle sve je to na neki način olakšano i bit će olakšano kroz ovoga i sustav e-porezne odnosno kroz tu vrstu komunikacije. Kada sve skupa uobličimo ovaj 4 krug poreznog rasterećenja, mi govorimo o rasterećenju po istom principu računano kao i do sada, dakle statički pristup kada gledamo koliko se rasterećuju porezni obveznici u okolnostima u kojima se trenutno nalazimo, naravno uzimajući u obzir sve, sve ovoga parametre, 2 milijarde i gotovo 400 milijuna kuna. Kada se tome pribroje i prva 3 kruga poreznog rasterećenja priču na neki način zaokružujemo na 9 milijardi kuna. Jedna od opaski koja je i u vašim replikama a vjerujem da će i danas biti je bila o tome da mi s jedne strane govorimo da se porezno rasterećuje, što je fakt, što je činjenica ali da je sve veći i veći iznos poreznog opterećenja mjereno porezom u udjelima prihoda od poreza u BDP-u. Dakle tu trebamo biti vrlo jasni, to je razlika između onoga što kada gledamo iz individualnog pristupa svatko od nas kao porezni obveznik bilo poreza na dohodak, bilo recimo pojedinih segmenata poreza na dodanu vrijednost ako netko je i obveznih poreza na dobit, doprinosa itd., itd., na svom osobnom primjeru vidi da je porezno rasterećen. U 4 kruga kada se sve to skupa zbroji za 9 milijardi. Međutim pokazalo se kao što je bila praksa i drugih zemalja, akademske i empirijske analize a tako i u slučaju Hrvatske. Svako porezno rasterećenje ima pozitivne efekte, poglavito evo u slučaju Hrvatske na gospodarsku aktivnost i pojedine segmente bilo da govorimo o potrošnji, o investicijama, o zapošljavanju, o rastu plaća i standarda i da ne nabrajam dalje. Takvi efekti naravno da imaju svoj opet pozitivan povratni efekt i na prihode državnog proračuna. Ja volim isticati onu prvu mjeru koju smo možda mi u prvom krugu mi najviše nastojali istaknuti, ali ona nije toliko ja bih rekao bila prepoznata u raspravi, bilo snižavanje stope poreza na dobit. Dakle izravna mjera, najjednostavnija moguća da zapravo na obračunatu dobit, bruto dobit plaćate ne više 20 nego 18%, odnosno mali i srednji 12%, znači rasterečenje. A tu prvu godinu ste imali povećanje prihoda od poreza na dobit od preko 15% nominalno. Naš nominalni BDP u toj godini nije porastao ni blizu 15%. I kada onda gledate te omjere logično da možete zaključiti da je udio prihoda od poreza na dobit ili ukupnih prihoda u ukupnom BDP-u porastao zato što porezni prihodi uslijed poreznog rasterećenja u fazi ciklusa u kojoj se mi nalazimo a to je uzlazna faza. Dakle imamo gospodarski rast 15 kvartala za redom, 15 tromjesečja za redom rastu brže od same gospodarske aktivnosti. I još jedan element koji također nemojmo zanemariti je činjenica da smo i kroz ovu modernizaciju i unapređenje zakonodavstva u brojnim segmentima učinili veću prohodnost poreznog sustava što olakšava i poreznim tijelima ali i poreznim obveznicima i potiče ih dodatno i na naravno uredno ispunjavanje svojih obveza a ako hoćete naravno i poreznim tijelima na dodatno umanjivanje različitih oblika porezne evazije. E to je ono što kada gledamo izdvojeno jedan segment ili cjelinu na neki način možemo ili bi trebali ja bih rekao zaključiti i uokviriti. Evo ja bih tu stao, naravno da smo tu spremni, svi moji kolege na daljnje komentare i raspravu. U svakom slučaju, evo i zaboravio sam još jedan segment reći a to je da je do dana današnjega što se tiče neoporezivih primitaka isplaćeno milijarda 276 milijuna kuna po osnovi one mjere od prošle godine. Dodatnih 123 milijuna kuna za podmirivanje troškova prehrane. 16 milijuna kuna vezano za radni odnos u smislu prehrane na temelju vjerodostojne dokumentacije. 8 milijuna kuna za smještaj. A mi svi skupa očekujemo da ćemo do kraja godine još dodatno ove brojke popraviti jer kako obično i je poduzetnici imaju neke svoje financijske planove i proračune. Ali u svakom slučaju ja mislim da imaju jasne, jasne razloge zašto povećati svojim zaposlenicima dodatno primanja, isplate različite vrste jer ovo je ja bih rekao također iz poreznog aspekta netko može reći ne u potpunosti savršena mjera i s time se mogu složiti. Međutim s druge strane evidentno ima svoje pozitivne efekte na plaće i općenito zaposlenike. I ja mislim da .../Govornik se ne razumije./... sa time u svezi između ostaloga i treba stimulirati. Hvala lijepo. Kolega Grmoja, izvolite stanka, zahtjev za stankom. **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime kluba MOST-a kako bi se konzultirali oko ovog ovog 4. kruga cjelovite porezne reforme. Znači mi smo imali 4. kruga cjelovite porezne reforme a zapravo imamo znači minimalne korekcije, naravno koje se mogu pozdraviti ali to nije dovoljno. Kako bismo potaknuli gospodarstvo potrebno je puno snažnije porezno rasterečenje, njega se može napraviti jedino tako ako smanjimo nepotrebne troškove, ako reformiramo javnu upravu. A što nam vi nudite ministre Mariću, vi i ova Vlada? Prebacujete znači poslove sa ureda državne uprave na županije. Isplatiti ćete 96 milijuna kuna otpremnina da bi se ti ljudi ponovno mogli zaposliti u županijama. Tim leglima uhljebništva. Znači zagovaramo, MOST ustrajno zagovara reformu javne uprave. Izradili smo akcijski plan koji smo vam ostavili u ministarstvu i osigurali 880 milijuna kuna. Vi ste iskoristili samo 17 milijuna kuna. Ne provodite reforme, ne ukidate te nepotrebne županije i onda te, ta legla uhljebništva, te župane huškate na učitelje, profesore i nastavnike. Danas će vam reći ne, to je sasvim očito jer je premijer Plenković neozbiljno shvatio ovu situaciju, bahato se ponašao prema učiteljima i sada ste u situaciji da vam prijeti opći bunt a niti jednu krupnu reformu niste proveli i predstavljate nam ovo kao nekakvu reformu. Nama treba reforma javne uprave, treba nam ukidanje županija, treba nam smanjenje troškova državnog aparata a svakoj državi su potrebni liječnici, medicinske sestre, učitelji, policajci, vojska, za njih se treba naći novca. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam, biti će odobrena stanka. Izvolite kolega Žagar. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Tražim stanku u ime kluba HSU-a, SNAGA-e, Nezavisnih zastupnika i Nove politike. Naime, kao što je ministar u svom obrazloženju, objasnio ponovo na što smo upozoravali u prethodnoj raspravi, na što upozorava jasnost da unatoč poreznim rasterećenjima nama porezno u smislu i povećanja plaća, rasterećenja cijene rada, nama porezni ugriz, tzv. porezni ugriz sve više raste. Ministar je to objasnio porastom poreza na dobit, naravno, tu je ključan PDV. I upravo I upravo odustajanjem od stope, smanjenja stope za 1%-tni poen s 25 na 24% premijer Plenković je ovdje u Saboru rekao da će odustati od te, od smanjenja zbog toga da bi mogao povećati plaće javnim službama za 6,11%. Mi danas ulazimo u 14. dan neodvijanja nastave u učionicama ili 34. dan štrajka. Ono što me brine, ministar Marić je jučer izjavio kako od 11 sindikata, njih 7 želi potpisati temeljni kolektivni ugovor, a 4 ova ne žele i da zbog toga neće biti moguće da niti jedni potpišu. Drugim riječima, ministar Marić je jučer rekao kako će učitelji biti odgovorni ako se ne povećaju plaće svim drugima u javnim službama. Tako sam ja to razumio. Ministre Mariću, prihodi od PDV-a rastu, učitelji nam štrajkaju, sami ste izjavili kako koeficijenti, ako se koeficijenti učiteljima povećaju da će to izazvati nezadovoljstvo u drugim službama. Nemojte se bojati, korigirajte te koeficijente, mislim da ste vi jedini čovjek u ovoj zemlji koji u ovom trenutku može već sutra vratiti u učionice. Povećajte im koeficijent za 6%, odredite makar i nekakav limit oko kojega nećete povećavati, neka to bude bruto

Tražim stranku u ime Kluba Hrvatskih suverenista. G. Mariću, ja moram ovdje zapravo pohvaliti vašu temeljitost kog izlaganja vašeg odnosno obrazlaganja ovoga prijedloga seta zakona, međutim, smeta me što niste uspjeli izlobirati kod predsjednika Vlade u ovom proteklom razdoblju da se ipak PDV počne smanjivati. Lijepo ste istakli na kraju vaše izlaganje, ono što je ključno da, svako smanjivanje PDV-a potiče javnu potrošnju, a samim tim indirektno kasnije imamo i veći prihod u državnom proračunu, što se lijepo vidi kod smanjivanja poreza na dobit da se to dogodilo, tako da, dok se ne dogodi konačno jedna odlučna politika, znam da to možda nije vaša odluka, ali vi ste trebali sugerirati predsjedniku Vlade da se to treba dogoditi. Mislim da mi nećemo imati veći gospodarski rast i sami znate da se PDV sastoji, odnosno GDP da se sastoji od javne potrošnje, investicija, od razlike između uvoza i izvoza i državne potrošnje. S tim da nećete imati niti državnu potrošnju veliku ako niste imali ulazak PDV-a unutar znači plaćanje PDV-a, ali nećete imati niti javnu potrošnju ako ljude porezno ne rasteretite. Druga stvar koja me smeta ovdje a iznimno je važna, nažalost, vi ste posvetili od pola sata koliko ste imali, svega 30 sekundi demografskoj politici. Uvijek vas upozoravam na to, upozorit ću vas opet. Nažalost ni kod vašeg ministarstva a ni kod novoresornog ministarstva, Ministarstva demografije, ne postoji senzibilitet za katastrofalnu demografsku situaciju. Ja vas sada s ovog mjesta pozivam da lobirate, da budete u ovom sljedećem razdoblju koliko je god je to moguće više zagovornik demografskog oporavka Hrvatske kroz vaš resor, a to su financije jer za sada od Vlade Andreja Plenkovića nismo doživjeli niti jednu pravu rezolutnu mjeru kojom bi se popravila demografska katastrofa u Hrvatskoj. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka će biti odobrena. Da li se još netko javlja? Ako ne, nastavljamo u 10 sati, 25 minuta. Hvala.

Prije nego što krenemo s replikama, molim vas da pozdravimo učenike i učenice Policijske škole Josipa Jovića iz Zagreba. Dobro došli! Prelazimo sada na replike, prvi je na redu poštovani kolega Čuraj, izvolite. **Čuraj, Stjepan (HNS)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministri sa suradnicima, spomenuli ste ovo na kraju kako i to su bile primjedbe primjedbe iz prvog čitanja, govorimo o rasterećenju, a rastu prihodu, mislim da je najbolje još zorno to pojasniti jednim osnovnim ekonomskim postulatom kad vi smanjite cijenu proizvoda i zaradite više odnosno povećaju vam se prihodi. Tako nešto slično i možda najklasičnije bi bilo objasniti s obzirom da oni grafovi koje sam zadnji put crtao nisu baš urodili plodom. Ono što niste spomenuli, a što me zanima i vjerujem jedan dobar dio javnosti vezano je za promjene čl. Općeg poreznog zakona što se tiče za paušalne obrte i novog načina gledanja na njihovo poslovanje kroz kontrolu ponašanja, financijsku kontrolu, odnos među strankama, da to definiramo točno što to znači, da ne bi došlo do nesporazuma, da ne bi došlo do nekih krivih interpretacija u javnosti, dakle jel ja sam tu više puta rekao, da apsolutno treba poštovati svaki način poslovanja …/Upadica: Hvala/…naših Hvala lijepo, pa ovaj, uvaženi zastupniče ovaj prvi dio evo i ja sam se trudio ponovno objasniti kao i u prijašnjim, u prvom čitanju na brojne replike na tu temu, dakle način kako to može se jako puno prezentacija i vrsta ovoga obrazloženja navesti, ali u konačnici suština je svatko individualno može vidjeti da li danas plaća više ili manje poreza nego što je porezna reforma stupila na snagu i to je, to je najjednostavnije za reći. Što se tiče obilježja nesamostalnog rada, vrlo jednostavno, dakle kontrola ponašanja, financijska kontrola, odnos među strankama, sve će biti još dodatno precizirano. Gledali smo iskustva nekih drugih zemalja, uključujući i SAD, kao i neke europske zemlje, tako da ćemo i iz tih iskustava pronaći nekakvo najbolje rješenje za nas i predsjedniče HS ja se nadam da ne, ne, ne kršim nekakve odredbe, ali ako mogu, stigao je jedan amandman Odbora za zakonodavstvo

koji su dostupni, RH u jednom dijelu, a to je možda kod razvijenijih zemlja najvažniji dio poreznih prihoda upravo u porezu kapitala i porezu imovine, nije, nije daleko odmakla, vi ste imali, ja vjerujem dobru namjeru uvodeći porez na nekretnine, međutim ja vas opet pozivam, razmišljajte o tome, ali nemojte to miješati sa komunalnom naknadom, nemojte jer vi ste, poruka je bila krećemo od onih najsiromašnijih, kažite vrlo jasno i glasno, oporezovat ćemo banke, oporezovat ćemo one najbogatije, one koji imaju puno imovine koji na njoj dobro zarađuju, to recite hrvatskim građanima i onda će taj porez krenuti, da se cijena, da se rastereti rad, a da se porezno opterećenje usmjeri ka onima koji imaju najviše, drugim riječima da se onda povećaju plaće u RH prirodnim putem. Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa to je bila već i tema prijašnjih krugova, u ovom krugu više nemamo ovoga raspravu na temu oporezivanja imovine, nekretnina i sličnoga, međutim iskoristit ću priliku u odgovoru na vašu repliku i nastavno na ovo što ste rekli, dakle i tada smo podastrijeli, a imamo, vrlo jednostavno možemo ovoga gledati nekakvu međunarodnu usporedbu, dakle, gdje RH stoji po različitim vidovima i načinima oporezivanja pojedinih oblika, što se tiče poreza na dohodak i bogatstvo, Europska komisija, EU, vodi to objedinjeno, RH je negdje po udjelu, dakle to ne kažem ni dobro, ni loše, čisto kao fakt je treća odozdo u smislu prema udjelima prihoda od poreza na dohodak i bogatstvo u BDP-u. Onda netko kaže okej, porez na dohodak nam je nizak, bogatstvo itekako, obzirom da nemamo nekretnine, porez na nekretnine, ne oporezujemo toliko, al po doprinosima smo pri vrhu, nismo, u sredini smo negdje, međutim gdje smo na vrhu, ne pri vrhu, nego zaista na samom vrhu br. 1 prema udjelu prihoda od poreza na dodanu vrijednost u BDP-u. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Kolege Grmoje nema, pa nema, ne može govoriti, četvrti je kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Ministre, možete li kazati, imate li možda, a morali bi imati, kolka će biti vaša procjena doznaka iz inozemstva naših građana u 2019. jel znam da vam nešto nije štimala statistika kad sam ja govorio da je 5% u 2018. BDP-a, pa da ne bi ja morao se nagađati u 2019. morao zvati ljude, stručnjake jel je vrlo bitno za poreze ta sredstva naših iseljenih Hrvata jel ponavljam to je bilo u 2018. 5%, vi ste to prešutjeli kad sam govorio, jednostavno bilo vam je to neugodno, al je to i glavni uzrok iseljavanja i Hrvata porasta znači gospodarskoga rasta, pa možete li kazati kolke su vam procjene, statističke pokazatelje imate li, imate li ikakve, imate bilance, koliko u 2019. procjenjujete da će biti BDP-a od doznaka Hrvata iseljenih u inozemstvo? Hvala lijepo. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, statistika i problematika i doznaka kao i bilo kojih drugih odnosa sa inozemstvom jer ovdje govorimo o odnosima sa inozemstvom, u ovom konkretnom slučaju vi spominjete Hrvate koji su i žive i rade izvan RH i šalju transfere nazad, je pod palicom platne bilance, dakle bilance plaćanja, konkretno tekućeg računa platne bilance, dijela koji se odnosi na transfere, dakle doznake i to je pod ingerencijom HNB-a. Oni, Oni, kolko ja znam, u smislu statistike, ne samo kao institucija su neovisni, ali u smislu njihove statistike vrlo ažurno, redovito objavljuju podatke o bilanci plaćanja bilo da govorimo na godišnjoj razini koju me pitate kao i nekakve projekcijske razdoblje za godine koje dolaze, tako da je to najbolji izvor ovoga Što se tiče procjena kako i na koji način se i taj segment reflektira na ovoga porezne prihode, tako i neke druge, sve na neki način usklađujemo i uklapamo u onu priču kada planiramo prihodnu stranu proračuna. Hvala lijepa. **Jandroković, Hvala lijepa poštovani ministre, ja bi se nadovezao na raspravu oko smanjenja poreznog rasterećenja i rasta prihoda. Normalno, logika se nastavlja ako imamo iz toga razloga povećanja da onda postoji još veći potencijal za rasterećenje. Ja bih u smislu toga i pozdravio i upravo ovu izmjenu Općeg poreznog zakona gdje ste uočili alternativno ponašanje poduzetnika, biraju model koji imaju zapravo manji porezni, niže porezne stope. Ali ono što se tu pojavljuje da, mi imamo jedan problem, a to je pojavljivanje ovog oblika jednostavnog društva sa ograničenom odgovornošću koje često završava svoj život tijekom jedne kalendarske godine, ide skraćeni stečajni postupak i teško je vidljivo zapravo kolanje koje ide tu i često se prikriva i određene malverzacije. I ono što bi trebalo još razmisliti u svom prijedlogu, a to je da se omogući lakše stupanje u neke dodatne djelatnosti, da nam se ne događa kao što je sad bilo oko šverca tartufa, što je HSS-ov bivši gradonačelnik znači dodatnu djelatnost zaposlenik .../Upadica predsjednik: Hvala./... ili županija, dodatno djelatnost da šverca umjesto da koristi .../Upadica Zdravko** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Pa zahvaljujem se i na otvaranju te teme. Tu su kolege moji državni tajnik i ravnatelj i carinske i porezne uprave, dakle kao nositelji poreznih tijela i ključni ljudi zajedno sa svojim timovima, sve ovo vrijeme, naravno ne samo u smislu prijedloga zakonodavnih okvira koje ja ovdje predstavljam svima nama i hrvatskoj javnosti, nego još više u provedbi istih rade i znate i sami, puno puta smo i u HS-u raspravljali o tome kako i na koji način porezna tijela rade, da li na ovaj ili onaj način, ali ja ću na neki način parafrazirati jednoga poreznog poreznog obveznika koji je vrlo jasno rekao, ministre, kad mi se obraćao, vaša uloga, odnosno uloga poreznih tijela je zaštititi porezne obveznike na način da imamo jednaki tretman prema svima. Dakle, prije svega iz perspektive onih koji uredno podmiruju svoje obveze, to je i bila između ostalog, intencija ovog zakonodavstva. Sve promjene koje su uslijedile odnosno nastale kako bi se olakšali uvjeti poslovanja u Hrvatskoj, otvaranje poduzeća, itd. imaju dobru namjeru, međutim, mi ih moramo gledati ako dolaze do nekakvih eventualnih zloupotreba. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan

Dobro, hajde, kako želite. služba zaustavi bivšeg gradonačelnika na prijelazu sa 20-tak kilograma tartufa i pokrene protiv njega prekršajni postupak, što je evidentno da je prekršeno 2 čl. Kaznenog zakona, onda je pitanje zašto se ne postupak prema svima isto? Imamo slučajeve koji su prije toga bili gdje se takva vrsta šverca upravo pokretao kazneni postupak gdje je 2 čl., mislim da je čl. 256. nedozvoljena trgovina i 264. je, evo nemojte me sada za riječ, morao bih pogledati, ali znači moramo imati jednako postupanje. Ne može se dogoditi da nam se događa u takvome postupanju da plaćanje prekršajne prijave gdje kazna bila 30 tisuća kuna, oduzimanje imovine, da je time neko alimentiran za kazneno djelo. To je upravo onaj slučaj što je bio, koji se vodio protiv RH, znači jednom kada nekoga kaznite po prekršajnom postupku, onda nakon toga više ne možete ga za kazneno djelo koje je počinio. Tu moramo imati znači model koji je jasan jer da se može, ako postoji već određene okolnosti, može se zadržati taj postupak, oduzima se roba, istraže se okolnosti u kojima se dogodilo te se donosi konačna odluka da li je došlo do povrede kaznenog, zapravo Kaznenog zakona i s time se nastavlja postupanje. Na ovaj način opet imamo jednu političku osobu koja je prošla los, znači ona je samo prekršajno gonjena, nema daljnje odgovornosti, možemo govoriti o političkoj odgovornosti ali onoj stvarnoj kaznenoj odgovornosti, ne možemo onda poslati poruku i uvijek ćemo imati tu podjelu u društvu. Hajmo jednom da postupanje ministarstva financija i svih tijela bude ujednačeno da nam se onda ne događa da ovako evo, što je bio model skoro da je prikriveno, pa su onda mediji ipak došli do informacija i to javno obznanili, ali mislim da to najviše udara na resore .../Upadica (HDZ)** Stanka će biti odobrena. Javlja li se još netko? Ne. Nastavljamo u 10,48.

Molio bih kolegu Ante Babića da uzme riječ. Izvolite. **Babić, Ante (HDZ)** Hvala vam lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministri kada vam oporba onako ironično govori da je ovo je ovo 4 krug cjelovite reforme i kad je to jedini nedostatak koji su našli u igri riječi kroz ovo, onda znajte da ste na dobrom putu, a da jeste u razgovoru na terenu sa fizičkim, pravnim osobama i sa jedinicama lokalne samouprave kroz sva tri ova kruga i ovo je četvrti krug koji se očekuje sada do kraja godine, ljudi pozitivno govore o tome jer smo to zadali u našem programu i ispunili smo do kraja. u vašem izlaganju nisam čuo da ste se kroz izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatnu vrijednost dotakli jednostavnih društava sa ograničenom odgovornošću. Tu i na području iz izborne jedinice iz koje ja dolazim ima određenih zlouporaba kroz jedinstvenih društava s ograničenom odgovornošću. Je li možete nešto reći o tome ili je li se to tiče izmjena i dopuna ovih zakona? Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, pa evo ta tema je manje, dosta usko vezana i uz ove jednu od prethodnih replika, dakle intencija i namjera zakonodavca u trenutku kada je omogućavao i olakšavao uvjete otvaranja i načine i nove oblike i modalitete trgovačkih društava i inih oblika poslovanja sigurno je bila dobra, na način da se eto opet ponavljam i kroz administrativno, općenito ovoga rasterećenje i pojednostavljivanje otvori i dodatna mogućnost. Međutim u isto vrijeme onda smo i mi kao porezna tijela uvidjeli da u određenim segmentima ni u kojem slučaju ne možemo generalizirati niti vrlo detaljno govoriti o nekim postocima, ali smo uvidjeli određene mogućnosti da se takva vrsta blagodati, koja ima svoje opravdanje i koristila u određenim elementima koji bi zapravo značili nešto što se na razini OECD zemalja zove agresivno porezno planiranje. I zato smo između ostaloga i čitavim nizom mjera i do sada, a i sada porezna tijela i zakonodavno ali i na način postupanja …/Upadica: Hvala./… ovoga taj dio krenuli smanjivati. Hvala. **Jandroković, Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, dakle ova priča sa učiteljima, profesorima, obrazovanjem ne može za Vladu dobro završiti. Dakle, vi ste tu promašili, niste u startu reagirali na pravi način i ta priča nažalost za Vladu neće biti dobra. Međutim, u svakom slučaju će javni sektor na određeni način, dakle ljudi u javnom sektoru će nešto dobiti. Dobit će veću plaću, prije ili poslije to će biti 300, 400, 500 možda nekome i 700 kuna. Međutim, ono što mene brine to je ova mjera za ljude u privatnom sektoru. povećanje osobnog odbitka sa 3.800 na 4.000 kuna dovest će do porasta plaća ljudi koji plaćaju porez za 50 kuna, 500 kuna je ipak nešto složit ćete se ali 50 zapravo …/Upadica: Hvala./… nije ništa. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče ja sam nekoliko puta i u uvodom dijelu slušali ste iznio čitav niz mjera koje su zapravo usmjerene na olakšavanje poreznog, neporeznog administrativnog opterećenja poduzetnika, kako bi se njima otvorio dodatni prostor da povećavaju plaće svojim zaposlenicima. Nismo mi kao država njihov poslodavac, mi smo poslodavac zaposlenicima u državnoj i javnoj upravi i s njima izravno razgovaramo, pregovaramo o osnovicama, o nekim drugim materijalnim pravima, koeficijenti i dodaci su u nekakvoj ingerenciji Vlade odnosno dodaci predmet nekih granskih kolektivnih ugovora itd. Dakle, država poreznim izmjenama stvara preduvjete i olakšava uvjete poslovanja, a onda je naravno na samim poslodavcima da to prepoznaju. Ja sam maloprije govorio mjeru koja se tiče neoporezivih primitaka koja je u poreznom smislu, ponovit ću još jedanput iz čisto usko gledanoga poreznoga aspekta nije savršena, međutim u isto vrijeme ja ovdje iznosim brojke, samo prošle godine preko milijarda 200 miliona kuna, tako i ove godine koja je isplaćena ekstra njihovim zaposlenicima. Neću uopće ulaziti u hipotetsku temu da li bi …/Upadica: Hvala./… bila ili Cijenjeni ministre, već mjesecima postavljam ista pitanja u nekoliko navrata ste bili ovdje u saboru, još ni jednom nisam dobio odgovor. Ja vas stvarno molim dajte mi jasan odgovor jer me stvarno zanima, mislim da zanima i cijelu javnost, a ja ću vam ponovit tri od više pitanja koje sam postavio. Zašto postoji akontacija poreza na tj. zašto poduzetnici moraju plaćati unaprijed državi bez da su išta proizveli ili prodali? Zašto postoji limit na donacije obrazovnim ustanovama? I zašto se porezno ne rasterete poduzetnici koji žele reinvestirati svoju dobit i povećati broj radnih mjesta? Evo ja vas molim dajte mi logične odgovore. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Konkretna pitanja, ja ću probati zaista ono krajnje kratko odgovoriti da sve dobijemo. Porez na dobit ja sam prošli put isto odgovorio, sustav koji postoji, dakle te akontacije u svakom trenutku porezni obveznik može doći u poreznu upravu i zatražiti rekalkulaciju tih poreznih odnosno akontacija poreza na dobit, u bilo kojem trenutku U istom trenutku na kraju godine odnosno početkom iduće kalendarske godine do kraja 4. mjeseca se vrši rekalkulacija i godišnji obračun i ako je bila pretplata i ako je bila potplata u smislu da se podvuče crta. Što se tiče donacija, 2% ukupnih prihoda vrijedi u zakonodavstvu kada gledate ukupni sustav ni blizu nismo tog iskorištenja, a naravno postoje i apeli pojedinih poduzetnika poglavito recimo za sport i sportaše, sportska udruženja itd. i uvijek smo spremni na dijalog i ako treba proširivati taj obuhvat, nismo uopće ovoga imuni. Treće pitanje,

Hvala lijepo. Poštovani ministre, vi ste sada u svom uvodnom izlaganju u drugom čitanju već iznesli cijeli niz mjera koje bi bile porezno rasterećenje i najavljujete olakšanje i poslovanje poduzetnicima i sve ovo šta smo skupa čuli. Mene sada zanima da li će se to u konačnici ostvariti odnosno da li je to sada sigurno, da li ćete odustat možda od poreznih rasterećenja ako sindikati u prosvjeti ne prihvate prijedlog Vlade? Budući da ste jučer u Dnevniku najavili šta ste najavili i praktički radite pritisak na sindikate u obrazovanju da ne znam popuste jer ćete urušiti ostale zaposlene u javnom sektoru i da im se neće moći povećavati plaće. Mene sada zanima ako nam možete malo pojasniti tu vašu izjavu od jučer. I na tragu ovoga, da li ćete sutra odustati od poreznih rasterećenja zato jer ćete morati popustiti sindikatima? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odgovor, izvolite. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, odgovor je vrlo jednostavan, neće se ništa promijeniti. Naravno u konačnici ovisit će o vama, mislim sutra, nadam se da ćete i vi dići ruku za ovo porezno rasterećenje tako da kada se izglasa onda stupa na snagu. S druge strane, što se tiče moje izjave od jučer vrlo je jednostavno, možete ju preslušati i čut ćete točno što je bilo pitanje i kakav je moj bio odgovor. Nema nikakvih pritisaka, pojasnit ću to medijima i hrvatskoj javnosti i na taj način nastojim između ostaloga obratiti i učiteljima, djeci i roditeljima na jedan miran staložen način. Štose tiče sastanaka sa sindikalnim čelnicima, o tome također mogu govoriti. A znam da vi nećete dići povredu Poslovnika pa ću se samo referirati na prethodnu repliku, porez na dobit u prvom krugu smo o njoj pričali, reinvestirana dobit kada je uvedena mogućnost da se tretira. U nekom trenutku kada su posloženi kriteriji jako mali broj poduzetnika nju kao takvu je koristio i mi smo odlučili na način da idemo horizontalnim pristupom prema svima sa općim smanjivanjem ukupne stope poreza na dobit. Ali u svakom slučaju kroz različite druge mjere se stimulira investicijska aktivnost poduzetnika. Hvala. **Jandroković, Hvala predsjedniče. Uvaženi ministre sa suradnicima. Već smo razgovarali o PDV-u o obuhvatu, a pogotovo o mogućem smanjenju za pojedine grupe proizvoda, mislim tu prvenstveno na prehrambene poljoprivredne proizvode. Jel nažalost prihodi od PDV-a rastu, ali rastu na uvozne robe i usluge, a najmanje je proizvoda iz RH jer imamo smanjenje proizvodnje i mesa i mlijeka i voća i povrća i očekivao sam da ćete ići s tom mjerom dalje proširiti obuhvat proizvoda na koji će se smanjiti PDV i da on bude konkurentan u odnosu na okruženje, da bude 5 ili 7% kao što je to u Francuskoj ili Njemačkoj, zašto ste odustali od toga? I drugo, da li ćete ovaj dio neoporezivi 5.000 kuna budite sv. Nikola obećajte da ćete isplatiti radnicima Đure Đakovića za Božić 5.000 kuna neoporezivo i riješiti im plaće za listopad? Hvala.

Puno puta smo o tome govorili i ja mislim da upravo kroz ove nekoliko krugova poreznih izmjena od same baze poljoprivrednih imputa za proizvodnju stočne hrane, preko pojedinih proizvoda koji se konkretno znate i sami kako smo definirali smo definirali za svježe meso, svježu ribu, voće, povrće, živu stoku dakle vidite i sami iz toga se može iščitati jako puno, ja bih rekao sluha na potrebe hrvatskog sela, poljoprivrednika, stočara i svih onih koji vrijedno i marljivo rade. Međutim, problematika zašto mi imamo robnu razmjenu i dalje što se tiče prehrambenih proizvoda i hrane u minusu, nije samo dio poreznih propisa, puno je šire od toga. Ali drago mi je i hvala vam na tome i kada potičemo i u raspravi o poreznim zakonima tu temu. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** imamo sada već 4. puta sveobuhvatnu i cjelovitu poreznu reformu u Hrvatskom saboru, ali ono šta baca sjednu na ovu ovu reformu odnosno ovaj prijedlog, ne bih ja to nazvao reformu, je to da ste jučer ucijenili učitelje i učiteljice sa izjavom da neće biti one vaše prve ponude 2+2+2 za sve zaposlene u javnom sektoru ako oni ne prihvate vašu ponudu. To je još jedan ja bih rekao ha dal je to točka na i ove totalno traljave komunikacije nedostojne učitelja i učiteljica koje Vlada vrši prema njima, bahatog pristupa i 35 nažalost ne rješavamo problem. Zanima me kada ćete riješiti problem, kada ćemo svoju djecu odvesti u škole? Toga nema nigdje u Europi, vi ste za to zaduženi, izvolite riješite problem jer ovo više nema smisla. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo. Uz dužno poštovanje prema vama zastupniče lako se može preslušati moja izjave. Pitanje koje mi je upućeno i odgovor u nekoliko navrata dakle samo sam iznosio činjenično stanje onako kako je bilo na samom sastanku. Pojasnit ću to nema nikakvih problema i u interesu javnosti i opće građana, ali naravnao i vama kao saborskim zastupnicima. A ono sve ostalo što se tiče te problematike, puno puta smo jučer i u aktualnom satu govorili i nabrajali između ostalog što je napravljeno i što je na neki način na stolu i to je vrlo jasna poruka, tako da bez obzira što vi kažete pod sjenom poreznih izmjena moramo i o toj temi pričati. Naravno da trebamo pričati o toj temi i svima je u interesu i ja mislim da smo od početka vrlo jasno govorili treba prije svega gledati u interesu učitelja i djece odnosno njihovih roditelja i da se što prije oni vrate tamo gdje im je mjesto, a to su školske klupe. Hvala. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine ministre. Smisao porezne reforme je rasteretiti gospodarstvo i građane od poreznog tereta u isto vrijeme osigurati dovoljno novca za financiranje javnih potreba. Da nisu svi građani sretni i zadovoljni financiranjem njihovih potreba pokazali su na Trgu bana Jelačića neki dan, njih 40, 50.000 se skupilo kako bi upravo upozorilo na nepravedan tretman koji imaju što se tiče njihovih plaća i njihove profesije. E sada, jučer ste im u spominjanoj emisiji već kazali da ukoliko ne prihvate prijedlog Vlade da nitko neće dobiti de facto ništa. U isto vrijeme ste kazali i da niste spremni još uvijek razgovarati o koeficijentima, e pa sada dolazimo stvarno do onoga što je gospođa ministrica Divjak lijepo artikulirala do igre moći. Kada će Vlada stvarno biti spremna razgovarati o koeficijentima jel to je ono o čemu treba razgovarati i na taj način biti spremna riješiti probleme ovih građana. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepo poštovanu potpredsjedniče Sabora. Uvaženi zastupniče, pa mislim naravno da ćemo sada i tijekom cijelog do podneva i popodneva pričati o toj temi, vjerojatno ste imali jučer nekakva okupljanja zajednička jer ne mogu vjerovat da baš nitko nije poslušao konkretnu izjavu koju sam dao pa izvlačite ove zaključke kako izvlačite no kako god bilo, uvijek imate priliku preslušati. Iznosio sam činjenice sa samog sastanka koje kažu ako nemamo većinu, ne može se potpisati dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru, točka. Što nakon toga, rekao sam, vidjet ćemo. U svakom slučaju što se tiče raspodjele sredstava i zadovoljstva i nezadovoljstva, dijaloga, pa ja ću vas podsjetiti iako evo, vi me na neki način gurate u tom smjeru da se podsjećamo i vaše Vlade odnosno kada ste i vi bili dužnosnik. Pitajte vaše kolege koji su bili zaduženi za dijalog sa sindikatima koliko su sastanaka odradili sa sindikatima različitih vrsta, državnih, javnih, u okviru GSV-a ili što god i o kojim su temama pričali, nisu predmet razgovora, vi to dobro znate, vi ste ih jednostavno odlukom smanjivali ali mi kao Vlada smo rekli i o toj temi smo da kad se steknu uvjeti spremni razgovarati. Hvala. **Radin, Furio Hvala. Kolegice i kolege, ministre sa suradnicima. Ovdje ne govorimo samo o nizu izmjena i dopuna poreznih zakona već i o nizu demografskih mjera. Puna usta su svima Vladi međutim rijetko ili skoro pa nitko ništa po tom pitanju ne poduzima ali ama baš ništa. Naime, svi mladi do 25 g. će biti oslobođeni 100% plaćanja poreza na dohodak starosti 30 g. 50%, također dohotkom se više ne smatraju primici vezani za udžbenike, radne bilježnice, programi obrazovanja nezaposlenih i sl. Znači cijeli niz demografskih mjera da se poboljša status mladih u društvu. Također, ovaj prijedlog je proizveo i određene kritike župana, načelnika i gradonačelnika ali treba jasno i glasno napomenuti unazad 2 g., 3, svi proračuni jedinica lokalne samouprave doživjeli su rast i osim toga Vlada je uvela kompenzacijske mjere. vrijeme. Izvolite, g. ministre. **Marić, Zdravko** Hvala lijepo. Pa hvala vam na komentaru, uvaženi zastupniče i pitanju odnosno replici i to je na neki način a dobro, ja bi rekao i nije nerazumljivo i neopravdano, to i je nekakva politička arena i općenito javnost kad god se nešto dobro i i predloži i kad se zna da je dobra mjera, onda ćemo na neki način pokušati obezvrijediti na ovaj ili onaj način pa ćemo otvarati teme kako je to nejednaki tretman prema ovima ili onima a u isto vrijeme do jučer mnogi su upravo zagovarali dajte neku još konkretniju mjeru, nije dovoljno ovo što ste do sad napravili itd. Ja sam maloprije rekao i opet stojim pri tome, dakle, iz poreznog, usko poreznog aspekta, ta mjera za mlade samo kad se gleda porezni aspekt, nije savršena, ona ima svoje manjkove međutim, ideja i je da se gleda malo širi kontekst a ovdje u širem kontekstu nije samo porezno pitanje nego i socijalno i gospodarsko i poglavito demografsko. Hvala.

Mislim da je to tema o kojoj bi trebalo više govoriti jer neke stvari se ne događaju slučajno, ekonomija, državni proračun, porezi imaju svoje zakonitosti i naprosto svi oni koji kada iz segmenta izvlače neke stvari onda mogu pričat što god hoće međutim, stvari su se dogodile zato što se nešto učinilo i još bih ovdje želio reći jednu stvar. Nekoliko puta ste spomenuli da temeljem odredbi prema Pravilniku o porezu na dohodak, određene isplate koje su nisu oporezive, da su mnogi poslodavci to iskoristili, mene zanima u budućnosti kao će EUROSTAT tretirati te isplati iz razloga što su plaće i porast plaća referentna veličina za isplatu i povećanje nekih davanja iz proračuna. Mislim da zbog mnogi koji se ovdje vrlo lako nabacuju sa rashodovnom stranom proračuna, treba ovdje to jasno reći u Hrvatskom saboru. **Radin, Hvala lijepo. Pa mislim ta rasprava je ono što treba, ja bi rekao činiti non-stop i vi uvaženi zastupniče, to znate jako dobro i iz mandata kao ministar financija a i kao saborski zastupnik. onaj prvi koji ste spomenuli, ta raznorazna mislim veza u konačnici između pojedinih poreznih oblika oslobođenja olakšica dakle različitih vrsta poreznih rashoda i prihodne strane proračuna a onda sve opet usko vezano uz rashodnu stranu proračuna smo otvorili još u prvom krugu. Dakle, sad kad gledamo porezni sustav, praktički ta kategorija poreznih rashoda gdje su mnogi analitičari, Europska komisija i sl. identificirali da Hrvatska ima iznad prosječni udio tih poreznih rashoda koji stvara određene distorzije, nejednakosti u sustavu, mi smo ih nastojali koliko god to bilo nepopularno i zato tu i je ovaj epitet reformski ovim poreznim izmjenama i sada danas kada gledate praktički izuzev snižene stope PDV-a i izuzev ovih oslobođenja u sustavu poreza na dohodak za djecu i uzdržavane članove, praktički sve je na neki način poravnato i imamo jedan horizontalni tretman prema svima. Hvala. **Radin, Furio Ne, otvaram raspravu. Prvi je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, g. Božo Petrov, izvolite. **Petrov, Božo (MOST)** Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani ministre. Moram reći da sam očekivao više, očekivao sam hrabrije poteze, zašto? Porezne mjere su alat, mogućnost da vi utječe da bi se stvari, da bi se poboljšalo gospodarstvo u državi, da bi država dobila zamašnjak, da bi kvaliteta, standard života porasla. Zato služe porezne mjere, jel tako? A nažalost ne mogu vidjet neku hrabru mjeru koja će riješiti ono što je stvarno problem u državi. Ako ćemo gledati što je stvarno problem, onda možemo reći da je demografska kataklizma problem. Ja ne vidim da postoji nešto hrabro, nešto jako što će zaustaviti ovaj trend. Isto tako mogu reći da bi trebalo uložiti značajno veće napore za pripremu gospodarstva na ono što svi upozoravaju da će doći na potencijalnu recesiju kroz smanjivanje labirinata administracije, kroz puno jača porezna rasterećenja, nema. Također, bujaju nam rashodi na razini da od 2016. do danas mi godišnje trošimo 30 milijardi kuna više novaca poreznih obveznika. Četvrta stvar, pa mislim da svatko od nas želi da Hrvatska bude zemlja znanja, da se možemo pripremiti, da možemo biti konkurentni jednoga dana drugim članicama EU ili našemu susjedstvu. Ja bi to istaknuo kao ključne izazove Hrvatske i za to je trebala služiti porezna reforma, a ovako nemojte se uvrijediti meni ova porezna izgleda kao da imate krater, imate rupu u brodu koja pušta na sve strane, a vi bojate ogradu, doslovno. Želite napraviti dobar potez demografski, ja vas molim, ja sam upozoravao više puta i neću prestati, dok mi netko jasno ne obrazloži zašto ne? Zamijenite porezne olakšice za djecu fiksnim iznosima. Postit ćete pravedan sustav onima koji su zaposlenici imaju niske plaće i sami kažete da su van poreznih škara i ne možete nikako povećati njihovu plaću, tako ćete povećati plaću, baš njima. Dobit će mjesečno 2 do 3.000 kuna više i neće razmišljati o tome da idu negdje van, trbuhom za kruhom. To je hrabra mjera, to je ona mjera koja će vam stvarno donijeti učinak. Ja neću govoriti o onome što ste obećavali, nažalost i to je jedna od stvari koje ste obećavali 2016., ali nema veze, nikad nije kasno. Ja vas moram upozoriti pola milijuna ljudi u Hrvatskoj zadnjih 6 godina otišlo. Netko će biti teoretičar pa će reći smišljeno ih šaljemo van. Zašto? Pa evo pokazalo se. Isti ti koje se potjeralo van nečinjenjem danas uplaćuju nazad u Hrvatsku 18 milijardi kuna ili 5% BDP-a, da nema njihovih uplata iz inozemstva da njihove obitelji u Hrvatskoj mogu preživjeti svaki mjesec mi bismo bili u recesiji. Ljudi moji. I da ja ću reći gospodine Šuker, fenomenalno ste rekli. Rekli ste stvari su se dogodile jer je netko nešto napravio. Da, napravili ste to da je pola milijuna ljudi otišlo iz Hrvatske i zauzvrat dobivate 18 milijardi kuna koje trošite kako? Evo recite mi je li ijedna populacija u Hrvatskoj nakon što trošite 30 milijardi kuna više godišnje sretnija? Ja to ne primijetim i mislim da realno govorim, ne napadam vas, nego vam pokušavam otvoriti oči. Druga stvar koja je bitna, osim te mjere koje ćete spasiti i sačuvati nas potpune demografske katastrofe, ne možete raditi mjere u gospodarstvu bez da ste zauzdali svoje rashode. Imate nevjerojatan uhljebnički aparat, imate aparat gdje nemate mogućnost da možete nagraditi onoga tko stvarno radi u tom aparatu i da možete kazniti onoga tko neradi. Pa ljudi danas u Hrvatskoj kad vam traže posao i kad znaju da neće ništa raditi kažu dok kapa, kapa. Da imate svoju tvrtku biste li zaposlili, biste li držali na plaći takvog nekoga, pa ako ne biste u svojoj tvrtci to dopustili zašto to dopuštate u državi, prema državnom novcu trebamo se ponašati kao da je naš, jer što će naša djeca imati onda jednoga dana. A ja moram reći, znači vi ste ovdje prije par tjedana donijeli odluku u kojoj dajete 96 milijuna kuna otpremnine naših novaca ljudima koji su danas u državnoj službi da odu u mirovinu i da se nakon toga što dobiju otpremninu u iznosu od preko 100.000 kuna mogu vratiti nazad na posao. Pa objasnite mi gdje je tu logika? A to je mala stvar u rashodima. Znači mi tu govorimo o koliko milijuna kuna, 96 milijuna kuna, 30 milijardi se troši više. I nećete moći pomaknuti gospodarstvo dok ne krenete na način, ma izgubit ću izbore iduće, ali ću napraviti nešto što valja, a ja to ne vidim. Želite potaknuti stvarno gospodarstvo, pitao sam ministra zbog čega ne postoji olakšica za reinvestiranu dobit, odgovor je da eto nije ih puno koristilo, u redu, pa ako ih nije puno koristilo što ih niste ostavili, onda vam ne štete puno pa zašto kažnjavate one koji žele reinvestirati. Ja ne razumijem zašto ih kažnjavate. Znači one koji su htjeli reinvestirati e sad ćemo vas oglobit jer vas nema puno. Pa ne štete vam u proračunu. Ljudi moji, će tako ćete potaknuti gospodarstvo? Nisam stigao pitati jer mi je ograničenje na 1 minutu replike. Zašto se isplaćena dobit dva puta oporezuje? Je li to pravedno? Što time postižete? Isto tako, pitao sam, to sam uspio pitati, zašto postoji akontacija poreza na dobit? Ministar je odgovorio, pa znate, kada rekalkuliraju, ma mene ne interesira hoće li oni rekalkulirati. Zašto postoji sistem u kojem poslodavac kreditira državu unaprijed? Evo, ja, još uvijek mjesecima pitam isto pitanje, nemam odgovora. Dakle, poslodavac vas unaprijed kreditira. Vi pričate o rekalkulacijama. Želimo da budemo zemlja znanja. Da, ministar je rekao, imamo limit od 2%. Zašto? 2% 2% prihoda poduzetnik svojih može donirati obrazovnim ustanovama. Zašto limit? I opet nisam dobio logičan, jasan odgovor. Pa nisu dostigli to. Pa super. Ako nisu dostigli, zašto postoji limit? Obećali ste, ja ću vam ponoviti, obećali ste 2% BDP-a da ćete ulagati u obrazovanje. Očekivao sam upravo od vaših partnera koji su navodno zbog obrazovanja, zemlje znanja uskočili u Titanik vladu kako su je oni zvali. Oni koji su baš protiv ovoga ministra krenuli s opozivom Vlade, danas im ne smeta što su s ministrom u Vladi na račun obrazovanja. Tako su rekli. E sad isti ti ne šljive ništa za obrazovanje, nije im problem što se ne izdvaja 2% BDP-a, niste došli ni do 1% i još limitirate one koji vam žele pomoć. Limitirate poduzetnike koji žele umjesto vas, znači vaša bi uloga trebala biti donirati, pomoći obrazovnim ustanovama da jačaju, ne radite, u redu, pa dajte nemojte limitirati one poduzetnike koji to žele. Zašto ne postoji jedinstveno dvostruko umanjenje porezne osnovice za sva ulaganja u obrazovanje? To su mjere, ako želimo da Hrvatska bude zemlja znanja. Ja vas molim, neke od ovih stvari uzmite u obzir. Ne prigovaram i zapamtite, ja vam ne prigovaram zato što sam oporba nego zato što želim iskoristiti vrijeme koje su mi dali građani da progovorim u njihovo ime i ne interesira me hoćete li ovo uzeti kao naš prijedlog, hoćete li ga oblikovati tako da ispadne da ste ga vi predložili, ma napravite kako god, ali daj nemojte bojati ogradu dok vam je krater u trupu broda. O kojim mjerama pričate? Pričate o mjerama da će mladi do 25 godina neće imati poreza. Oni do 30-te 50%. A zanimljivo znači onda onima koji navrše 30 godina baš onda kad imaju veće životne troškove, kad osnivaju obitelji, e tad će dobiti manju plaću. Objasnite mi gdje je tu logika. Objasnite mi što ste im napravili u lokalnim, regionalnim sredinama gdje će poslodavac gledati hoće li na njih dobiti određenu financijski iznos za dohodak ili ne. Jeste li im napravili medvjeđu uslugu? Primjer koji ste dali, kažete, Zakon o porezu na dohodak, podiže se neoporezivi dio osobnog odbitka s 3800 na 4000 kuna i to je mjera. Tako kažete. Ljudi, to vam je mjera gdje će moći iskoristiti samo polovica zaposlenih u iznosu od 50 kuna mjesečno, a najžalosnije i upozoravam vas na to već nekoliko puta, najžalosnije od svega, tu ste išli kompenzirati jer tih 50 kuna mjesečno što ćete dat samo polovici zaposlenih u Hrvatskoj, košta 500 milijuna kuna i taj novac ćete iz državne kase vratiti nazad njima. Tko puni državnu kasu? Pa isti oni kojima ste navodno poklonili 50 kuna. Znači prelijevanje iz šupljeg u prazno. Ovdje ćemo vam skinuti, ovdje ćemo vam dodat i to ćemo nazvati 4. krug porezne reforme. Ja znam da su moje riječi teške, ali ja vas molim, Hrvatska nema mnogo vremena. Hrvatska se suočava s demografskom kataklizmom. Molim vas, usvojite prijedlog koji smo vam dali. Na taj način ćete, ponavljam vam, većini ljudi u Hrvatskoj koji imaju niske plaće i 2, 3 djece, značajno promijeniti prihode i neće odlaziti. Pomozite poslodavcima oni otvaraju radna mjesta. Oni su ti koji ovdje sve nas financiraju. Srežite si i rashode. I konačno riješite javnu upravu na način da oni koji rade su tu, a oni koji ne rade .../Upadica Radin: Hvala. Vrijeme./... neće više biti u javnoj upravi. To se od vas očekuje. Hvala. Sada je na redu gđa. Anka Mrak-Taritaš koja će govorit u ime Kluba zastupnika GLAS-a. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS, uvaženi ministre sa suradnicima, kolegice i kolege, pred nama je u drugom čitanju 9 poreznih zakona, 9 zakona koji su tzv. 4 krug porezne reforme. Opće je pitanje, ajmo vidjeti u kontekstu u kojem su ti zakoni pred nama. Nakon što je već proračun izglasan, odlučilo se ić s ovim zakonima u dva čitanja, da ste odlučili ić u jednom čitanju mi ne bih imali ništa protiv, tako da ovo trebamo gledati u kontekstu sa stvarnosti i okvira u kojim o tome raspravljamo. Ministar inače dobro razumije sport, pa ja mislim da će dobro i razumjeti ono što ću ja sada reći. Postoji jedno zgodno takmičenje gdje se takmiče ekipe, takmiče se u trčanju, svaka ekipa ima 5 članova i najbolja ekipa je ona čiji najlošiji član je najbolji, dakle najbolja ekipa je ona koji, gdje je najlošiji član je od svih dođe najbolji. Tako vam je i Vlada. Vladu morate gledati da svi članovi Vlade odnosno svi koji jesu rade zajedno, premijer je prvi koji pokazuje tu Vladu i jedno ministarstvo ili jedan sektor može raditi strašno velike napore i, ali gleda se sinergija i gleda se zajednički učinak. Tako kad govorimo o poreznim zakonima, ono pitanje koje si svi moramo postaviti, što je smisao ovih 9 zakona, kakvu mi to RH želimo imati 2030. odnosno kakvu to RH želimo imati 2050.? Da li želimo imati RH koja je bazirana na turizmu? Možda želimo, pa onda sve zajedno ima smisla. Da li želimo da sve ono što je misleće iz RH se iseli? Možda Možda i to ima smisla. Možda RH želi biti jedan veliki dom umirovljenika za ostale članice EU, pa ćemo razvijati nekretninski biznis, pa će ljudi negdje drugdje zarađivat i raditi, a u RH doći i provoditi stare dane. Ajmo to onda jasno reći, ajdemo onda jasno reći da takvu RH želimo imati, da ne želimo da to što se netko iseljava, iseljavaju se ljudi u najboljoj životnoj dobi, iseljavaju se ljudi koji mogu raditi, ljudi se iseljavaju sa obiteljima, ja inače mislim da je dobro da se iskusi svoje mogućnosti, da je puno bolje biti peti u gradu, nego prvi u selu, da vidiš svoje mogućnosti negdje drugdje, ali ono što iz ovog, svih seta zakona, što ovdje dolazimo, a vaš set je mali, ja čitam, važan nam je turizam, važno nam je da ostavimo nekakav dobar dojam, važno nam je što dalje, jer mi u ovom setu poreznih zakona za vas ministre razgovaramo u činjenici kada su učitelji, nastavnici i profesori 35 dana u štrajku. Kad bi u jednom riječi trebali okarakterizirati našeg premijera postoji jedna jedina riječ koja isti čas njega okarakterizira, a to je bahatost. Nakon 10 dana što su učitelji i profesori, nastavnici štrajkali, premijer je trebao biti taj koji ih je trebao pozvati za stol i ako oni traže jabuke, a vi im nudite kruške, nema razgovora. Ako jedni razgovaraju kineski, a drugi francuski, neće se razumjeti. Ali šta u ovom trenutku mi imamo? Imamo djecu koja sjede doma, imamo izbezumljene roditelje koji više ne znaju što će s tom djecom koja sjede doma, imamo profesore, nastavnike i učitelje koji su vani i koji su molili pozovite nas za stol da razgovaramo, imamo premijera koji je došao ovdje i rekao je, spreman sam potrošiti iz proračuna o kojem vi vodite računa 2 milijarde kuna, ali ne želim sa profesorima, nastavnicima i učiteljima sjest za stol i na njih potrošiti ni 200 ni 300 milijuna kuna, dat ću 2 milijarde svima, ali vama neću dati, tako se zemljom ne upravlja jer ovaj revolt koji je profesora, nastavnika i učitelja govori samo o tome, bez nas nema obrazovanja, bez nas nema znanja, pozovite, sjednite za stol i da vidimo kako iz toga izaći van. Nakon 35 dana, 36 dana, 37 tko vidi rezultat? Ajdemo reći istinu, ova školska godina je propala, da u ponedjeljak počne nastava, taj prvi tjedan dana će se svi prilagođavat toj nastavi, iza tog su Božić i Nova Godina, da ja imam dijete koje treba maturirat i upisivat na fakultet bila bi izbezumljena, svi smo koji imamo djecu prošli ljetne praznike, pa nakon ljetnih praznika kreću na jesen u školu, pa cijeli 9. mjesec niti znaju da idu u školu, niti bilo šta drugo, to su činjenica. Koju poruku šaljemo? Stoga, kad formirate jednu Vladu, tu Vladu ocjenjujete ne prema onima koji su dobri i koji rade svoj posao, nego ocjenjujete prema onima koji loše rade svoj posao i po tome će biti ocjenjivana jedna Vlada. Da li želimo razvoj gospodarstva u RH? Kakvo to gospodarstvo želimo? Da li mi to čitamo iz pojedinih ovih zakona? Ne čitamo. Pogledajte malo neka druga gospodarstva što sve rade. Prilagođava se novim uvjetima, prilagođavaju se novim poslovima, prilagođavaju se novim idejama koji su vezani uz zelene ekonomije, koje su vezane uz klimatske promjene, postoji jedan odličan primjer, između ostalog kod nas se u jednom trenutku kad se razvijalo neko gospodarstvo, ono gospodarstvo koje se razvijalo u garažama je bilo štampanje najlon vrećica. Onih bazičnih najlon vrećica, netko si je na taj način svoj osobni budžet poboljšao, poboljšala se nekakva familija, bilo je nešto laganije. Toga više nema. Moraju biti neki drugi poslovi koji su isključivo vezani u kontekstu klimatskih promjena i oni koji prvi krenu, bit će im bolje. Da li mi to čitamo kroz pojedine zakone koji definiraju poreznu politiku? Ne čitamo. Da li čitamo tu priču koji su vezani uz poticaje, koji to gospodarstvo mi potičemo? Što to želimo biti? Mi to ne čitamo. Ova 4. porezna reforma kako ju zovete i vi i mi znamo da nije reforma. Još je najmanje sveobuhvatna ili cjelovita. U kontekstu onog što imamo vi pokušavate napraviti najbolje. Ja sam jedna od onih koji zaista nemam nikakav problem kad netko nešto i krene raditi da to nekako i pohvalim. Vi pokazujete određeni napor, pokazujete nekakvu priču, ali uzalud vam trud svirači jer se mi cijelo vrijeme krećemo u krugu i mi iz svega ovog ne vidimo nekakav iskorak bez jedne jasne demografske politike Hrvatske koja treba biti donesena konsenzusom, iza toga sve što se radi zapravo neće ostvariti svoj cilj, sve da upotrijebim jednu onako možda malo ružniju riječ, ovo sve dalje je prčkanje. Treba biti jedna demografska politika, ali ta demografska politika se ne može čitati kroz pojedinu mjeru. Ta se demografska politika čita na posve drugačiji način. Ja ću reći nešto što, sve se mijenja. Danas se žene, danas se parovi, danas se pojedinci odlučuju imati djecu kasno. Grade svoju karijeru i imaju djecu kasno. Zašto? Zato što i dalje nemate vrtića. Poslodavci se sami s tim na određeni način poslodavci pokušavaju to sve riješiti, ali danas su i poslovi drugačiji. Neusporedivo više poslova vi možete raditi od doma, prema tome, u tom kontekstu se treba ovo sve iščitati, a mi, odnosno vi, radite cijeli set kao da se ništa nije promijenilo. Kao da je još uvijek radno vrijeme, ne znam, od 6 do 2, ja više ne znam, vrlo malo ih uopće više radi od 6 do 2, dakle, radno vrijeme se je promijenilo, poslovi su se promijenili, način pristupa koji se promijenio, a mi i dalje se vrtimo u krug i nismo se ništa promijenili. Ali kad nešto radite, ključno pitanje je, ne ono što će biti sutra, ne ono što ćete vi u svom mandatu vidjeti rezultat jer su to neke kratkoročne mjere. Ključno pitanje koje si svi zajedno trebamo postaviti, kud to idemo? Dakle demografi su već izbezumljeni i ne u tako velikom vremenu mi vidimo zapravo rapidno padanje ne samo da ljudi iseljavaju nego je tema i rapidno se manje djece rađa, manje ima. Mi smo sad, kad se varamo na 4 milijuna stanovnika. Demografi kažu da će nas za 20-tak godina biti 3 i pol milijuna stanovnika. Nas nema. Koje su to mjere za gospodarstvenike, tko će raditi? Ove godine je negdje 80 tisuća otvorenih novih radnim mjesta. Jesmo svjesno rekli, ljudi moji, mi moramo imati nekog tko će raditi jer nema, ako nema nekog tko će raditi i tko će zaraditi, vi nećete imati od čega platiti porez i puniti proračun. Dakle vrlo jednostavno. ja sam tu s ove govornice pred nepunih godinu dana govorila oko 50 tisuća radnih mjesta, kad sam se vratila tamo i sjela, rekla sam pa malo sam pretjerala, neće ih biti toliko. Dakle, mi sad već imamo potrebu za 80 tisuća ljudi da nam dođe i radi. Imamo slučajeve da dođu, budu tu mjesec dana i odu negdje dalje jer hajdemo biti apsolutno jasni. Mi smo nekom prijelazna stanica za druge zemlje EU gdje oni vide svoju budućnost. Oni će vidjeti svoju budućnost u Njemačkoj, u Francuskoj, u skandinavskim zemljama i mi smo im samo prijelazna stanica. Što mi to omogućavamo poslodavcima da oni imaju određene mjere da ih zadržimo? Što mi to nudimo više nego što će im ponuditi tamo? Iz ovih svih setova poreznih zakona, a to se tu treba vidjeti, to se nažalost ne vidi. Ali stvarnost u kojoj živimo, hajdemo si reći u lice je sljedeće, imamo profesore i učitelje vani i svi se nadamo da će to završiti što prije jer to nije dobro. Bez obzira, mi u oporbi bi mogli biti zluradi i mogli bi cijelo vrijeme govoriti, vidi, premijeru Plenkoviću, svi su ti vani, svi su protiv toga. Ali, to je ozbiljan problem. Imamo ljude koji odlaze iz Hrvatske van jer ovdje ne, ne zato što ovdje nemaju posla, čak imaju posla. Oni ovdje ne žele biti. Imamo ovom trenutku potrebu za 80 tisuća radnih mjesta da nam netko dođe, nema nam tko doći raditi. Probajte danas vidjeti tko će doći raditi. Vezali smo razvoj uz turizam koji je naj nekako osjetljiva grana i ubrzano razvijamo nekretninski biznis. Ja tu moram priznati, ne vidim ništa drugo, nego da smo odlučili biti veliki starački dom za ostale zemlje EU, sigurni smo, imamo dobru klimu, relativno je blizu, obiđe Hrvatsku, recimo ležerno u 2 dana. Ali, ako smo to odlučili biti, hajmo to napraviti najbolje. Ja ne mislim da je dobro. Ja ne mislim da to treba biti budućnost. Ja ne želim takvu budućnost svojoj djeci. Ali, hajdemo si pogledati u oči i reći da je došlo, da dolazi trenutak kad treba reći dosta. Postoji vam nekoliko grijehova, meni osobno je veliki grijeh bahatost jer puno, ja mislim da si puno bolji kada možeš sa svakim razgovarat, kad možeš sjesti za stol, kad možeš doći i izać van i reć pogriješio sam, sada je bilo dosta, neću više. Dva ovna na brvi nisu nikad dobro. I postoji još jedan veliki grijeh, nečinjenja. Kada imaš pokazatelje koji su ti dobri, kada imaš neke trendove koji su ti dobri, a ti ništa ne činiš nego sjediš u udobnoj fotelji svoje svoje kancelarije, e najveći grijeh je grijeh nečinjenja. I stoga ministru Mariću koji već odlazi, i možete biti dobar ministar, možete se jako trudit, možete se jako, jako raditi sve ovo ostalo i možete biti negdje prvi, ali će se rezultati ove Vlade voditi voditi po onome ko će biti zadnji. A najslabija karika u ovoj Vladi u ovom trenutku je gospodin Plenković. Hvala lijepo. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Sada ispred Kluba zastupnika SDP-a najprije će govoriti gospodin Lalovac. **Grčić, Branko (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Pozdravljam gospodu iz Ministarstva financija, kolegice i kolege. Zapravo ova današnja rasprave je pomalo pase, ja to moram u uvodu reći jer mi smo donijeli državni proračun, izglasali, a porezna reforma je dio toga državnog proračuna, a već smo imali raspravu u prvom krugu i manje-više smo sve rekli i u međuvremenu nije bilo nikakvih promjena što smo i očekivali do drugog čitanja. I mogli bi danas samo ponoviti ono što smo rekli prije par tjedana, znači nešto što je bila intencija ove Vlade i jedna od rijetkih pokušaja da se napravi bilo kakav pomak u državi i nešto na što je Vlada i PR-ovski jako puno upirala, da tako kažem, to je ta cjelovita, sveobuhvatna, porezna reforma. Međutim, danas je sasvim jasno da taj veliki projekt ili je barem tako zamišljen u konačnici nije dao nikakav opipljivi i vidljivi rezultat niti za građane niti za poduzeća, to je činjenica. Zašto to govorim? Pa vrlo jednostavan pokazatelj, dakle argument postoji, a to je udjel ukupnih poreznih prihoda u BDP-u, udjel. O apsolutnoj razini poreza neću niti govoriti, dakle u apsolutno iznosu oni su sigurno rasli, jako puno su rasli od 2015. ukupni ukupni porezni prihodi u državnom proračunu, naglašavam u državnom proračunu, dakle u centralnoj državi porasli su za 15 milijardi kuna. Kasnije ću se osvrnuti na to što se sve moglo napraviti s tih 15 milijardi kuna u javnom sektoru. A kada uključite sve porezne oblike u državi, dakle i one na lokalnoj i regionalnoj razini, ukupno porezno opterećenje u apsolutnom iznosu u milijardama je poraslo 21 milijardu do kraja 2018. godine. To su podaci koje je Ministarstvo financija poslalo EUROSTAT-u, znači Europskoj statističkoj agenciji. Dakle tu nema greške, to su izvorni podaci skinuti sa stranica EU koje je naša Vlada poslala tamo. Prema tome, uz takvo porezno opterećenje i frapantne brojke koje kažu da danas se u Hrvatskoj ubire na svim razinama, dakle ne samo na državnoj razini nego na svim razinama 147 milijardi kuna različitih poreza, doprinosa, lokalnih davanja i svih drugih opterećenja trošarina, poreza na potrošnju itd., I svi ti oblici oporezivanja su u ovom vremenu od zadnje tri, četiri godine enormno rasli. I zašto je to sada važno reći? Pa zato što to dokazuje da je temeljni cilj te tzv. sveobuhvatne i široke porezne reforme zapravo potpuno promašen i nije ostvaren. I što dalje onda govoriti? Kako onda komentirati sada ove pojedinačne mjere u tzv. 4. krugu porezne reforme iako to zapravo reforma nije. To su više nekakvi zahvati, korekcije u sustavu, negdje malo uzmeš, negdje malo daš itd., međutim u konačnici kada podvučete crtu nikakvog bitnog poreznog rasterećenja tu nema. To su fakti, što bi rekao naš premijer, to su fakti. E sada, osvrnut ću se kratko na ove ovdje porezne mjere, ali prije toga želim vrlo jasno reći jednu stvar. Kada govorimo o ovim ogromnim brojkama više prikupljenih poreza onda moramo imati u vidu da to plaćaju naši građani i da to plaćaju poslodavci, firme. Oni su izvor tih poreznih prihoda i to se slijeva u neke proračune, u državni proračun, u lokalni proračun, u regionalni proračun. A vlade koje na različitim razinama vladaju i upravljaju tim proračunom zapravo su neko ko redistribuira novac prikupljen od ljudi, od građana, bili oni radnici, bili oni poslodavci i svi ostali koji troše u ovoj državi. Zašto to naglašavam? Pa ne može se predsjednik Vlade postaviti na način da kada treba nešto odraditi u toj distribuciji novca da je on taj koji uzima ili koji daje. Dakle, ove dane cijelo vrijeme slušamo kako premijer daje učiteljima, kako premijer daje zdravstvenim djelatnicima, ma nema šta premijer davati. On je tu na čelu Vlade netko tko upravlja tom Vladom u redistribuciji ne vladinog novca, nego novca građana poreznih obveznika. I ne može se postavljati na taj način kao što je kolegica Mrak Taritaš malo prije rekla, bahato, da kaže ja dajem to, to i to. Ako je već tako onda je u ovoj velikoj krizi koja de facto derogira, ozbiljno derogira sve možda i one pozitivne strane u ovom mandatu ove Vlade koja se sada duboko zaglavila u ovom problemu plaća u obrazovnom sektoru i zapravo više ne zna koji izlaz iz te situacije je, jer svaka, svako moguće rješenje bilo to kompromis, bilo nešto slično je poraz za ovu Vladu, za što je ona sama najviše kriva. Jer kad gledate unazad nekoliko tjedana ili mjeseci tu se radilo o zaista minimalnim, reći ću minimalnim iznosima u odnosu na ono što Vlada kroz državni proračun uprihodi poreznim putem. 400 miliona kuna koliko je trebalo izdvojiti za povećanje koeficijenata u obrazovanju je doista minimalni iznos. Ja sam ovdje već upotrijebio jednu usporedbu kad sam rekao da ministar Marić, figurativno, svako jutro uz kavu potpiše za taj dan troškove države na razini od 400 miliona kuna. Kada to pomnožite sa 250, 260 radnih dana onda je to taman hrvatski proračun. I to je istina, to je također fakat. I to nije mogao biti nikako za jednu odgovornu Vladu problem ove razine, ali isključivo taštine, bahatost i pristup imat ćete samo ono što vam ja dam, a ne ono što vi tražite je dovelo sada do ove poprilično složene gotovo bezizlazne situacije, bezizlazne za Vladu, ali ja vjerujem da će se sindikati u obrazovanju u konačnici izboriti, prije ili poslije za ono što su tražili. I sada još jedna stvar, svaki od mojih kolega u saboru, a naravno i mnogi u Vladi govore o tome, ok pa što vi iz SDP-a o tome pričate kad se u vaše vrijeme smanjivalo plaće u javnom sektoru. I onda novinari, ne ja, novinari, pitaju premijera Plenkovića prije dva dana, ali premijeru tada je bila kriza, a on kaže ne, a onda drugi kolega novinar kaže, ali tada je BDP padao, to nije tema današnjeg razgovora, tako odgovara premijer Plenković. Pa svakom građaninu, svakom građaninu ove naše zemlje je jasno da je SDP preuzeo od HDZ-ove vlade 2011. godine praktički ono što se figurativno kaže spaljenu zemlju. Nas prozivaju za dug od 70 milijardi kuna, da smo napravili u 4 godine, a vlada Ive Sanadera kasnije Jadranke Kosor u 4 godine napravila je dug od 100 milijardi kuna. To je fakat, to nisu gluposti, to je statistika HNB-a. Dakle, ovdje nijedna brojka nije izrečena, a da nije, a da nije utemeljena na točnim podacima iz statistika, službenih statistika Hrvatske države. Prema tome, molim vas lijepo 100 milijardi kuna između 2007. kad je kriza počela '08., do 2011. Još jedan podatak u relativnom smislu to je bio porast udjela javnog duga u BDP-u sa 37%, Ivane provjeri kasnije, 37% na

dakle i u dvoje i da vidimo što podaci stvari pokazuju. 37% udjel javnog duga na kraju, dakle na početku mandata Sanaderove vlade, 65,5% udjel javnog duga u BDP-u na kraju mandata 2011. godine. Dakle, gotovo dvostruko, gotovo dvostruko u relativnom smislu i pređena je ona famozna granica od 60%. I nemojte nam više govoriti o tome da smo mi zadužili Hrvatsku. 100 milijardi duga, a znate što se u tom vremenu dogodilo, minus 10% u BDP-u kumulativno. Nemojmo, nemojmo ljudi budimo iti malo korektni i priznajmo kriza je bila, budimo korektni da, ja razumijem, razumijem mnoge poteze iz tog vremena. Sjećate se tko je smanjio plaće u javnom sektoru za 6% i tko je izvan snage stavio ugovor između sindikata i Vlade o 6%-tnom godišnjem povećanju u 3 g. uzastopno? Tko? Evo ga, Ivan Šuker. Dalje, sjećate li se tko je uveo harač? Tzv. tada odnosno službeno krizni porez. I ja to sve razumijem, dakle ja ovdje ne kritiziram, ja samo želim reći fakte. To su fakti. To su činjenice. Bila je teška ekonomska kriza i tako se moralo dečki, raditi. A naša Vlada je došla, istina, zadužila se 70 milijardi kuna ali je u tom vremenu od -10% BDP, BDP u zadnjoj godini našoj izvučen na pozitivu i mandat smo završili sa 2,4% gospodarskog rasta. To su fakti. Jel tako? Prema tome, ako je netko želio korektan, onda će reći, da, u plaći je prije svega zahvaćala HDZ-ova Vlada, poslije je došao SDP i na spaljenu zemlju, da tako kažem, sa minusima u svakom segmentu, sa kosturima iz ormara koji su ispadali, pokušavao izvući zemlju iz krize i to 2014. g., nažalost 2 g. tek nakon što došli na vlast smo i uspjeli. I završili mandat sa 2,5% gospodarskog rasta a znate koliko ste vi sad projicirali za iduću godinu? Tih 2,5%. Prema tome, u 4 g. se niste makli ni promila, to su fakti. Opet fakti. Znači i stojim čvrsto iza svih brojki koje sam danas ovdje iznio i morate uvijek računati da na te manipulacije koje dolaze iz vaših redova u ova dva, tri segmenta, stopa rasta, dug od 70 milijardi, plaće u javnom sektoru, da ćete dobiti odgovor, upravo ovakav kakav sam vam danas dao na temelju činjenicu, podataka koji su službeni podaci hrvatskih institucija od statističkog zavoda, HNB-a, Ministarstva financija itd., itd. Prema tome, prestanimo manipulirati podacima ili bolje rečeno, prestanite manipulirati podacima, govorimo o realnom vremenu u kojem smo živjeli i danas je posve druga situacija a to što vi tu situaciju niste dobro iskoristili, to je vaš problem. **Radin, Samo trenutak, g. Šuker. G. Grčić, u zanosu govora ste zaboravili na g. Lalovca. U zanosu govora ste zaboravili na g. Lalovca koji je trebao održati drugi dio … …/Upadica Gordan (SDP)** Hvala vam lijepo. Kolegice i kolege, tražim stanku. Ako mogu? Hvala lijepo, u ime Kluba zastupnika SDP-a,

treba ispraviti nepravdu koja je u ovom trenutku na djelu a to je da imamo potplaćene zaposlene u sustavu obrazovanja. Bahato ponašanje premijera Plenkovića, ministra Marića i čitave garniture HDZ-ovaca se nastavlja i dalje. Ne slušaju, ne žele razgovarati, ne nude rješenja, nego upravo suprotno. Ucjenu nude i govore ljudima da će ukinuti i ovo 2+2+2 šta su obećali ukoliko sustav obrazovanja ne prihvati njihove uvjete. Sa te strane, ako to tako bude, da li će možda g. Plenković smanjiti PDV? Ako se ne prihvati 2+2+2? Ali ono šta je puno važnije, pitam vas g. Radin i vas gospodo iz ministarstva i vas gospodo iz HDZ-a, iz vlasti, kada će naša djeca u škole? 35 dana nema škole u RH. Djeca sjede doma, izgubila su godinu, izgubili su kontinuitet učenja, sada kada se vrate u školu, 7 dana će se učiti ponovno da idu u školu. Dolaze praznici božićni, novogodišnji, dolaze praznici, školska godina, prvo polugodište, kada ćete pustiti djecu u školu? To vas tražimo da napravite odmah u ovom trenutku. Ukoliko ste se mogli sa Bandićem dogovoriti